stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabora Predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora podnio je prijedlog ove odluke na temelju članka 173. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hvala vam Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 36. sjednici održanoj 24. studenog 2008. godine razmotrio Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja, članka 13. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. A taj prijedlog je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Milorad Pupovac, zastupnik u Hrvatskom saboru i to aktom od 22 listopada 2008. godine. Odbor za zakonodavstvo zaprimio je i razmotrio, a sukladno članku 172. Poslovnika Hrvatskoga Sabora mišljenje Vlade Republike Hrvatske i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, kojima se predlaže davanje vjerodostojnog tumačenja, članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Nakon provedene rasprave, većinom od 8 nazočnih članova ovoga odbora sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom utvrđeno je da se radi o roku koji je utvrđen zakonom, koji je objektivan i neproduljiv, te koji je prekluzivan. I ocijenjeno je a radi otklanjanja mogućih dvojbi da je prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja, članka 13. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor osnovan i da se predloži Hrvatskom saboru da dade vjerodostojno tumačenje I treće. Prijedlog Odluke kojom se predlaže da Hrvatski sabor dade vjerodostojno tumačenje članka 13. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dakle, prijedlog odluke je prilog ovog izvješća i sam tekst odluke glasi: U dvojbi, je li rok iz članka 13. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prekluzivan ili instruktivan utvrđuje se da je taj rok prekluzivan i propuštanjem podnošenja pisanog zahtjeva za nastavljanje i obnašanje zastupničke dužnosti u tom roku znači gubitak prava za podnošenje toga zahtjeva. Obrazloženje. Rok iz članka 13. stavak 1. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor jest zakonski, objektivni, neproduljivi i prekluzivni rok što znači da istekom toga roka prestaje pravo podnošenja zahtjeva za nastavljanje i obnašanje zastupničke dužnosti osobi, dakle, zastupniku, koja je zbog obnašanja nespojive dužnosti prestala obnašati zastupničku dužnost, na temelju stavljanja mandata u mirovanje. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demografske zajednice podržati će prijedlog za vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u odnosu na dvojbu da li je određen rok od 8 dana od dana prestanka nespojive dužnosti za podnošenje pisanog zahtjeva predsjedniku Sabora, za nastavak obnašanja zastupničke dužnosti prekluzivan ili instruktivan. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog Odbora za zakonodavstvo koji daje tumačenje u pravcu da je ovaj rok prekluzivan, što znači da je propuštanje roka za podnošenje zakona za ostvarivanje prava da propuštanje toga roka znači gubitak prava na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava a time znači i onemogućavanje, daljnje onemogućavanje ostvarenja toga prava. Odredba članka 13. stavka 1. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, stipulirana je na način da nedvojbeno ukazuje da se radi o prekluzivnom roku, upravo zbog izričaja zakonske odredbe da zastupnik po prestanku nespojive dužnosti nastavlja obnašanje zastupničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora u roku od 8 dana. Dakle, nužna su za ostvarivanje ovoga prava, nužna su tri, ispunjenje tri uvjeta, kumulativno, a to znači podnošenje pismenog zahtjeva, podnošenje toga zahtjeva predsjedniku Hrvatskoga sabora i podnošenje toga zahtjeva u roku od 8 dana od dana prestanka nespojive dužnosti. Naravno kada je taj, odredba toga članka, toga stavka jasno stipulirana može se postaviti pitanje zašto je Odbor za zakonodavstvo predložio vjerodostojno tumačenje, zašto je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav također utvrdio da je kao matično tijelo, da je osnovan prijedlog za vjerodostojno tumačenje i na kraju zašto je takvo mišljenje dala i hrvatska Vlada. I moram reći da upravo na ovoj plenarnoj sjednici se otvorila dvojba o tome roku je li o prekluzivan ili instruktivan, pa je jedan od zastupnika u Hrvatskom saboru zatražio takvo tumačenje. I upravo stoga da u budućnosti ne bi bilo dvojbe oko prirode toga toga roka, ocijenjeno je da se dade vjerodostojno tumačenje, da se o tome odluka donese na plenarnoj sjednici, rješavanja svih budućih mogućih dvojbi u u primjeni ovoga članka. I stoga će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog vjerodostojnoga tumačenja po kojem se rok od 8 dana iz članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor smatra

a da ne čujem i druge klubove. Da budem iskren, ja ne vidim čak ovdje neki veliki problem. Dovoljno bi bilo, po mom sudu, da jedan zastupnik HNS-a podnese ostavku i da gospodin Čačić elegantno onda uđe u Sabor. Znači, čak to nije na neki način pitanje kojim bi se trebalo baviti ovo tijelo, nego HNS. Drugo što želim reći, ja bih osobno volio da gospodin Čačić bude zastupnik. Zašto? Jer je to bio, on je to postao. Kako je to postao, na najteži mogući način, na način da je nosio liste HNS-a. Malo je ljudi u ovome domu nosilo liste svojih stranaka, možda njih 6, 7 i utoliko doista mislim da je gospodinu Čačiću ovdje mjesto. Drugo, da je gospodin Čačić zakasnio sa podnošenjem zahtjeva i to je isto tako istina. I ovo što je rekla moja prethodnica i to je istina, da je ovaj rok prekluzivan. Istina, taj rok je bio prekluzivan i za gospodina Bagarića. Istina je i ta da gospodin Bagarić, bivši župan iz redova HDZ-a pa zastupnik itd., znači istina je da njemu nitko nije ništa spočitavao. Istina je nonšalantnošću Sabora gospodin Bagarić postao zastupnik i sad se postavlja pitanje da li na temelju tog presedana gospodinu Čačiću pripada mjesto u ovom domu. Ja sam osobno, da budem posve otvoren, pa i da se Zakon o izborima zastupnika promijeni ako je to nužno potrebno kako bi gospodin Čačić postao zastupnikom i za jedan takav prijedlog ili za jednu takvu izmjenu zakona, IDS bi isto tako glasovao. No, što nas smeta? Nas smeta jedna mala neprincipijelnost koja se svojedobno dogodila prilikom izglasavanja da li gospodin Luciano Sušanj ima pravo ponoviti ili nastaviti svoj mandat, a kada su mu predstavnici Čačićeve stranke to na neki način osporavali. IDS je i u slučaju gospodina Sušnja bio da gospodin Sušanj ostvaruje pravo na taj zastupnički status pa na toj poziciji mi mi ćemo ostati i danas, iako Odbor za zakonodavstvo donosi logičan sud, ali rekoh, mi mislimo da gospodinu Čačiću pripada ovo mjesto. To je otprilike onako, znate, 50 puta sam od Zagreba vozio prema Rijeci ili Buzetu i 50 puta sam na autocesti prekoračio ono ograničenje od 130 km na sat, nitko me nije zaustavio, 51. put su me zaustavili i 51. put sam platio kaznu. To je otprilike ovako. Problem je znači između ostalog zašto se je onda prije nekoliko godina ili desetak godina bilo na onim pozicijama kada se priječilo ulazak gospodinu Sušnju u Parlament. Ja osobno ne mislim, neću reći za IDS, ali ja osobno ne mislim da je odbor prekoračio ili zlorabio ovlasti, ali smo mišljenja, iako je to možda nategnuto mišljenje, ako je nešto bilo svojedobno dopušteno gospodinu Bagariću, e onda nakon toga to treba biti dopušteno i ostalima. Rekoh još jedanput, to je dosta nategnuto, to je isto znači, ponavljam, kao da me netko uhvati nakon 50. puta da sam prekoračio brzinu i onda platim, a šta ću, moram jednostavno, ali za IDS bi to bilo oportuno i zato ćemo mi sigurno glasati za gospodina Čačića da on uđe u Parlament iako ću još jedanput ponoviti da odbor zasigurno u ovom slučaju nije prekoračio, kako bih rekao, svoje ovlasti. No, što treba učiniti? Jasno je da treba dati jedno jasno tumačenje i drugo, izglasati da se slučaj Bagarić ima primijeniti i na slučaj gospodine Čačića. Ali isto tako, ako netko tko je umjesto gospodina Čačića u Parlamentu i ako tog nekoga izbacimo iz Parlamenta, šta on ima na dispoziciji? On ima na dispoziciji ustavnu tužbu i po riječima bivšeg predsjednika Ustavnog suda, gospodina Klarića, e takav spor će taj netko onda zasigurno i dobiti. A onda će to konkretno značiti da će mu država zasigurno biti obvezna naknaditi pretrpljenu štetu štetu koju će ovaj Parlament možda počiniti jednim nategnutim tumačenjem članka 13. ovog zakona. Međutim, bilo kako bilo, IDS će biti na onoj poziciji na kojoj smo bili i prilikom glasanja glede Luciana Sušnja, to je znači, mi ćemo biti za gospodina Čačića, ali mislim da ovu dilemu nije trebalo rješavati ovdje pred hrvatskim auditorijom, pred hrvatskom javnošću, u sabornici, nego je tu dilemu trebao HNS riješiti unutar svog kluba ili unutar svojih redova.

imam nešto protiv prava IDS-a da glasa, kako ste rekli, za gospodina Čačića. Ali mislim da nije dobro da raspravu počnemo jesmo li za gospodina Čačića ili smo protiv gospodina Čačića, makar je to dubina problema, nego možemo razgovarati samo o tome jesmo li za primjenu zakona na ovaj ili onaj način tj. da li smo za to da se ovako … /Govornik se ne razumije./ … tumačenje, kao što je predložio Odbor za zakonodavstvo, prihvati ili ne. Dakle, ne da li smo za gospodina Čačića ili smo protiv gospodina Čačića, nego da li smo za primjenu ustava, rekao bih prije svega. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovo je zapravo bila replika, Dobro. Onda bi sad Kajin mogao odgovorit da je replika, ali on ne može odgovorit. Dobro. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Na neki način, kao što kolega Kajin zna katkad učiniti je nehoteči zapravo mi dao šlagvort ili dobar uvod. Klub HNS-a naravno ne prilazi ovoj temi i nema namjeru joj prići i argumentacija će ići u tom pravcu za ili protiv konkretnog izabranog zastupnika, jer naravno kolega Čačić je izabrani zastupnik. To nije odlukom ovog Sabora, nego odlukom birača. Pitanje je samo da li će sjediti u ovom Saboru ili ne, ali to da je izabrani zastupnik nema nikakve sumnje jer je za njega u njegovoj izbornoj jedinici, dakle za listu koju je on nosio i na čijem čelu je bio je glasalo 62000 birača. Prema tome, nema sumnje da je on zastupnik. Međutim, očito se u cijelu stvar umiješalo malo ovog osobnog o čemu je govorio kolega Kajin iako to nije bilo pitanje niti Odboru za zakonodavstvo, niti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, niti hrvatskoj Vladi. Nitko od njih nije odlučivao i nije bio pozvan i nije ga se pitalo da li su za ili protiv Čačića, nego ih se pitalo da li članak 13. znači ili kako tumačiti članak 13. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i da li odredbe članka 13. su instruktivne ili prekluzivne. To se pitalo. Klub HNS-a stoji na stanovištu i predlaže ovom Saboru da odbije vjerodostojno tumačenje koje je ovdje iznio predsjednik Odbora za zakonodavstvo i protumačit ćemo svoje stanovište na sljedeći način. Prvo o čemu se ovdje radi. Dakle, radi se o zastupniku koji je izabran u Hrvatski sabor na izborima sa 62 i nešto, 62000 i nešto glasova u svojoj izbornoj jedinici koji je u trenutku izbora bio na nespojivoj dužnosti. Zbog toga nikad nije položio prisegu u Hrvatskom saboru nego je zamrznuo temeljem te nespojive dužnosti svoj mandat u Saboru i nije podnio zahtjev za aktiviranjem tog mandata u roku od 8 dana kako se određuje u članku 13. zakona. U istom tom zakonu, međutim, definira se izrijekom, dakle taksativno se nabrajaju slučajevi u kojima prestaje mandat zastupnika. Dakle, prestanak mandata zastupniku prije isteka vremena na koje je izabran moguć je u četiri slučaja po zakonu taksativno nabrojena. Prvi ukoliko podnese ostavku. Drugi ukoliko mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost. Ukoliko Ukoliko je pravomoćnom sudbenom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci. I četvrtom smrću. Što se kolege Čačića tiče ništa od ovoga nije na snazi. Nema razno, nema i ostalo, nema i pod drugim okolnostima propisanim ovim zakonom. Samo u ova četiri slučaja taksativno nabrojano u članku 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. U članku 13. tog zakona govori se, prema tome po ovom zakonu kolegi Čačiću nije prestao mandat zastupnika prije vremena, isteka vremena na koji je izabran. U članku 13. istog zakona govori se o jednoj specifičnoj kategoriji zastupnika. Dakle, govori se o specifičnoj kategoriji zastupnika, a to su oni koji su u trenutku izbora bili na nespojivoj dužnosti. To je relativno mali broj zastupnika koji su izabrani u Hrvatski sabor. Članak 13. se ne odnosi na zastupnike općenito, nego se odnosi samo na onu potkategoriju ili da tako kažem onaj presjek dva skupa. Jedno su zastupnici, a drugo su ljudi koji su na nespojivim dužnostima sa obnašanjem zastupničke dužnosti i samo ta kategorija se obvezuje na ovu proceduru o kojoj je predsjednik Odbora za zakonodavstvo i kolegica Lovrin o kojoj su govorili, a to je podnošenje zahtjeva u roku od osam dana. Međutim, tumačenje članka 13. treba uzeti u kontekstu sljedećeg odmah članka u tom zakonu. Dakle, tumačenje članka 13. a u vezi sa člankom 14. istog zastupnika, istog zakona koji ne govori o posebnoj kategoriji zastupnika. Članak 14. za razliku od članka 13. koji govori samo o jednom malom dijelu zastupnika, članak 14. govori o svim zastupnicima i ne kvalificira tu kategoriju. Dakle, ne kaže zastupnici u Hrvatskom saboru osim onih koji su na nespojivoj dužnosti u trenutku izbora ili bilo koju drugu kvalifikaciju. Članak 14. odnosi se naprosto na sve zastupnike koji su izabrani u Hrvatski sabor, pa tako naravno i na kolegu Čačića koji je izabran kao zastupnik u Hrvatski sabor i na bilo kojeg zastupnika koji je izabran u Hrvatski sabor bez posebne odredbe da se iz toga izdvajaju ili isključuju oni koji su na nespojivim dužnostima. Da se htjelo isključiti one koji su na spojivim dužnostima nema sumnje da bi u zakonu to pisalo. Dakle, svi zastupnici ili svaki zastupnik osim onih koji su na nespojivim dužnostima, međutim to tu ne piše. U članku 14. koji se odnosi na sve zastupnike naprosto se kaže da zastupnik, svaki zastupnik koji je izabran u Hrvatski sabor ima pravo jednokratno tijekom trajanja zastupničkog mandata podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Sabora staviti svoj mandat u mirovanje. Mirovanje zastupničkog mandata prestat će osmog dana od dana kada je zastupnik koji je stavio mandat u mirovanje podnio predsjedniku Sabor pisanu izjavu o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti. Točka, završen citat. To se ne odnosi, dakle samo na neke zastupnike, nego se odnosi na sve zastupnike. To je naravno logično. Logično je zbog toga što je svrha zakona, svrha zakona je zaštita izvornog mandata. Svrha zakona je u podlozi cijele logike, recimo neko teleološko tumačenje zakona razumijevanje zakona je da ljudi koji su izvorno izabrani u Hrvatski sabor imaju izvorni mandat i da se izvorni mandat štiti i da je, naravno građanima koji su glasali, pa onda naravno i nama u Saboru, pa onda i nama kao zakonodavcima u interesu da ljude, građane zemlje u Hrvatskom saboru predstavljaju oni za koje su oni zbilja glasali. A samo u izuzetnim slučajevima kad se ne može izbjeći koje su specijalno definirani zakonom da ih eventualno predstavljaju zamjenici tih za koje su oni glasali i koje su oni izabrali. Dakle, mislim da nitko ne može dovesti u pitanje da je cijela svrha zakona da se zaštiti izvorni mandat. Ako dakle, tumačimo članak 13. u svezi sa člankom 14. koji govori o svim zastupnicima, onda naravno svaki zastupnik, više ne zbog nespojivog mandata, spojivog mandata, bilo čega drugoga. Svaki zastupnik iz bilo kojeg razloga ima u svom mandatu, ako je izabran u Hrvatski sabor, ima u svom mandatu pravo jedanput staviti mandat u mirovanje i jedanput ga aktivirati. Točka. Koji je razlog za to je drugo pitanje. Ali jasno je da ako članak 13. tumačite u svezi sa člankom 14., vidjeti ćete da apsolutno svaki zastupnik ima jednaka prava, jednaki status, a samo podgrupa zastupnika ima još i dodatna određenja ili dodatne mogućnosti koji se odnosi samo na tu podgrupu. Članak 14. međutim ne odnosi se ni na koju podgrupu jer, kao što sam rekla, da je zakonodavac htio isključiti bilo koju grupu zastupnika iz ove opće kategorije u članku 14., dakle zastupnik ima jednokratno pravo, isključio bi ga. To nema nikakvog problema napisati posebnom rečenicom, ako zakonodavac to hoće. Budući da nije htio nikoga isključiti, onda ga u tom članku nije isključio. To se, naravno vidi i iz odluke koja je već donesena na jednom drugom radnom tijelu Hrvatskog sabora, a to je Mandatno-imunitetno povjerenstvo i koja je već podijeljena svim zastupnicima ovog Sabora gdje je Mandatno-imunitetno povjerenstvo 16.10.2008. godine donijelo odluku ne sa pretjeranim dilemama, dakle ne žestoko se suprotstavljajući u različitim stavovima, nego donijelo odluku sa 7 glasova za i jednim suzdržanim. Dakle, nitko nije bio protiv uopće, je donijelo odluku da tumačeći zakon da se radi o instruktivnom roku kao naravno što se može zaključiti ako se članak 13. tumači u svezi s člankom 14. Dakle, da se radi o instruktivnom, a ne prekluzivnom roku i predložilo Saboru da u tom smislu i postupi i omogući izabranom zastupniku Hrvatski sabor Čačiću da zauzme u tom Saboru svoje mjesto. E sada, imamo i slučaj Bagarić. Slučaj Bagarić je po mom mišljenju sam po sebi nije argument, dakle dakle ako se kaže u slučaju Bagarić se napravila pogreška, pa onda treba još jedanput napraviti pogrešku, u tom smislu slučaj Bagarić nije argument da se postupi na isti način, iako naravno dovodi u pitanje pravo, ustavno pravo i jednakosti pred zakonom. Međutim, slučaj Bagarić koji igrom ljubavi slučaja je iz stranke parlamentarne većine i činjenica da je radno tijelo ovog Sabora donijelo odluku, naime Mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo odluku i poslalo je u proceduru upravno suprotnu mišljenju Odbora Odbora za zakonodavstvo, govori naravno o tome ili naznačuje osnovanu sumnju da se ne radi ovdje o tumačenju zakona i o pravnoj proceduri, nego da se radi o političkoj odluci. Ako se radi o političkoj odluci, dame i gospodo, recite tako. Recite ne damo bez obzira na zakon. Zakon ima članak 13. i 14., zakon ima članak 14. koji kaže svi zastupnici mogu bez obzira, bez kvalifikacije, bez ikakve odredbe odboru kojem ima parlamentarna većina većinu, a to je Mandatno-imunitetno povjerenstvo je donio već odluku i stavio je u proceduru da se radi o instruktivnom, a ne prekluzivnom roku, što se vidi i iz ovog zakona ako tumačimo članak 13. u svezi sa člankom 14. Ali bez obzira na sve to, razlozi naši su politički i u slučaju HNS-a i u slučaju Čačića, mi ne damo. Ako je tako, imate većinu, mi tu ništa ne možemo. Možemo ići na Ustavni sud i tako dalje, ali ako hoćemo po zakonu, ako hoćemo stvarno pročitati ono što u zakonu piše, ako hoćemo razumjeti zakon, a to je da je svrha zakona štititi stvarno ljude za koje su građani stvarno glasali, dakle izvorni mandat, a to je sigurno namjera zakonodavca, onda naravno Čačić ne samo da je izabran u Sabor, ne samo da je zastupnik, nego ga ovdje treba i potvrditi kao zastupnica. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. više netočnih navoda ali ja bih samo na dva se osvrnula. Prije svega, navod da se ovdje uplelo nešto osobno. Nije točno, nije se uplelo ništa osobno. Radi se o davanju autentičnog tumačenja za koje je nadležan ovaj Visoki dom a osobno je uvela upravo gospođa zastupnica Pusić pozivajući se stalno na ime zastupnika Čačića Čačića i izlažući njegov broj glasača, njegove reference itd., tumačenje se donosi i odnosi na sve zastupnike u ovom Hrvatskom saboru saboru i jednako tako da se radi o političkoj odluci, radi se o vjerodostojnom tumačenju što je u ovom slučaju pravna stvar i pravna procedura. Hvala. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Branimir Glavaš. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Iako sam svjestan da stav kluba HDSSB-a neće promijeniti stav vladajuće većine želim u ime kluba iznijeti nekoliko riječi i svojih ocjena i procjena ove situacije. smatram da možemo to i objektivno i realno procijeniti budući nismo zainteresirani niti za jednu niti za drugu stranu, dakle ne stavljamo se a priori nikome u funkciju ili ulogu. Stojimo kod toga, dakle klub HDSSB-a stoji kod toga da se radi o tipičnoj političkoj odluci vladajuće većine, da se tu ne radi o nikakvom autentičnom tumačenju jer mi jako dobro znamo na osnovu čega se dođe do autentičnog tumačenja određene stvari. Autentično tumačenje nažalost u pravilu je uvijek rezultat saborske većine u domu pa tako i preslikane i na određene saborske odbore. apsolutno ne vjerujemo u iskrenost i dobru namjeru a da ne govorim o stručnosti argumentacije koja se iznosi da bi se iznijelo ovo autentično tumačenje pred ovaj dom kako bi se jedan legalno izabrani saborski zastupnik na proteklim parlamentarnim izborima čak nositelj liste HNS-a stranke koja ima i imala je tog trenutka sedam saborskih zastupnika onemogućio da uđe u Hrvatski sabor. što sam pratio što se događalo, doduše ne previše iz ove saborske dvorane zbog obaveza kojima sam posvećen u protekle tri i pol godine ali preko medija što su se davala ta tumačenja kako je odgovaralo određenom političkom trenutku odnosno tumačenje u skladu ovisno o tome na koju je političku kartu saborska većina zaigrala. Dakle, bilo je tumačenja od toga da gospodin Čačić ne može biti saborski zastupnik, da je zakasnio s rokom da bi dvadesetak dana kasnije isti ti ljudi koji su davali tumačenje da ne može mijenjali mišljenje i govorili da može. Dakle, bilo je mjeseci i trenutaka kada više nije bilo uopće upitno da će legalno izabrani saborski zastupnik gospodin Čačić naći svoje mjesto u saborskim klupama da bi se promjenom određenih političkih okolnosti, određenih simpatija prema određenim političkim partnerima, potencijalnim partnerima ili konkurentima i mijenjali ti stavovi. Prema tome, tu se ne radi o nikakvom vjerodostojnom tumačenju nego o političkoj odluci saborske većine. Posebno smatram da legalno izabranom saborskom zastupniku ja mu ime neću spomenuti jer ima uopće nije bitno je mjesto u Hrvatskom saboru i da se takvim poluzakonskim rješenjima i začkovicama ne može nikoga onemogućavati da konzumira svoj mandat saborskog zastupnika koji je dobio i zaradio na izborima. Smatram da je bolje da je i ovaj nadležni odbor kao i ovaj dom potrošio vrijeme i izvršio analizu aktualnog i važećeg zakona te ispravio anomalije i nedostatke tog zakonskog rješenja koji su se pokazale objektivno u ovom proteklom periodu od kad je taj zakon na snazi da ne smiju i ne mogu Dakle, klub Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje će se založiti i glasovati protiv ovog autentičnog tumačenja Odbora za zakonodavstvo dati će svoj glas dakle u korist tumačenja da saborski zastupnik o kojem je riječ treba naći mjesto u ovoj saborskoj dvorani bez obzira što smo unaprijed svjesni da naš prijedlog ili naše opredjeljenje neće dobiti potrebnu većinu. Tu bih želio iskoristiti, povući paralelu na jednu nižu razinu a to je na razinu lokalne vlasti kako radi saborska većina. Svjedoci smo čestih promjena trgovinom kupovine određenih broja vijećnika u jedinicama lokalnih samouprava od općina preko gradova do županija u Republici Hrvatskoj kada se nasilnim putem, nemoralnim putem, kupovinom određenih vijećničkih mandata i vijećničkih mjesta mijenja volja biračkog tijela, ruši lokalna vlast od razine općine, grada i županije i naročito u ovoj posljednjoj godini mandata uoči izbora zauzimaju čelne pozicije u jedinicama lokalne samouprave. To bi bio manji problem jer i to je legitimno kada se to ne bi radilo na jedan nezakonit, na jedan nemoralan način ali uz potporu aktualne vlasti koja daje autentična tumačenja u pojedinim i konkretnim slučajevima. Imao sam priliku na svu sreću ili nesreću osjetiti dakle iskustva na vlastitoj koži i tumačenja jedne i druge strane, i ove meni s desna i ove meni s lijeva kada su predstavljali vladajuću većinu u određenim mandatima obnašanja lokalne vlasti. I evo iz svog osobnog vlastitog iskustva mogu reći bez obzira što nisam pripadao toj opciji da ovi meni s lijeve strane za vrijeme obnašanja njihove vlasti davali su koliko je god to bilo moguće uistinu kvalitetna, stručna, argumentirana, autentična tumačenja u određenim pojedinim situacijama u jedinicama lokalne samouprave i u situacijama kada to nije išlo u prilog toj političkoj opciji kada je bila na vlasti, za razliku od ove desne strane koja je uvijek i tada, pa i dan danas davala jedina autentična tumačenja koja su išla u prilog vladajućoj danas većini. To govorim s punom odgovornošću iz vlastitog iskustva. I vjerujte da ovo što govorim je u potpunosti istinito. Povući ću samo jednu jedinu paralelu. U posljednjem rušenju aktualne gradske vlasti u Osiječko-baranjskoj županiji, odnosno u gradu Đakovu, gdje je na vlasti bila koalicija čini mi se SDP-a i HNS-a i sa relativnom većinom SDP gdje je gradonačelnik bio gospodin Vinković. Gdje je gospodin Vinković jednim nasilnim, brutalnim i protuzakonitim metodama srušen sa mjesta mjesta gradonačelnika, grada Đakova i to na način da je sada uz blagoslov vječitog slogana režima, svakog režima, gospodina Antuna Palarića, inače tajnika Ureda državne uprave, uz njegovo nakaradno tumačenje, uz jedno nezakonito tumačenje, uz jedno nemoralno tumačenje koje je poslano u grad Đakovo, legalizirao dakle, taj puč koji je napravljen od strane vladajuće većine u gradu Đakovu, i instalirao na mjesto gradonačelnika Antu Raspudića, dojučerašnjeg člana Hrvatskog bloka. Ne bi bilo sporno da je Ante Raspudić, kao gradonačelnik grada Đakova, današnji po Palariću bio instaliran i postavljen, što je pripadao nekada političkoj stranci koja se zvala Hrvatski blok, to ne bi bilo uopće sporno, sada kao gradonačelnik HDZ-a. Međutim, sporno je to, možda to niste znali, Hrvatski blok kao politička stranka je potpuno izbrisana iz registra političkih stranaka, dakle, prelaskom Ante Raspudića i izborom Ante Raspudića na čelo grada Đakova u ime HDZ-a i drugih koalicijskih partnera, kao do jučerašnjih vijećnika Hrvatskog bloka ne postoji zakonske mogućnosti da uđe zamjenski vijećnik umjesto Ante Raspudića iz Hrvatskog bloka, jer ta stranka jednostavno više ne postoji. Prema tome nemoguće je bilo kakvim kemijanjima stručnjaka za političku kemiju gospodina Antuna Palarića, omogućiti ulazak jednoga Vijećnika sa liste ili iz političke stranke koja jednostavno ne egzistira. Dakle, to je samo situacija koja na najslikovitiji način, najsvježija situacija koja prezentira i pokazuje, dokazuje i potvrđuje kako funkcionira Hrvatski sabor i na osnovu čega se donosi ovakovo ili onakovo kako taj taj odbor ili ta većina u tom odboru kaže, autentično ponašanje. To nije nikakvo autentično tumačenje, to je političko tumačenje preko kojeg se provodi političko nasilje ovoga trenutka u Hrvatskom saboru a svakodnevno, svakodnevno u jedinicama lokalne samouprave od najnižih razina općina, gradova, pa sve do županija. Mislim da je bolje da smo raspravili o tome da li je kvalitetno zakonsko rješenje da isključuje mogućnost, odnosno proglašava inkopatibilnost u slučaju obnašanja dužnosti župana i saborskog zastupnika. Kada je taj zakon pisan, odnosno praksa i iskustvo kada je izvršena nova teritorijalna podjela, nove Hrvatske države 1993. godine, ona je izvršena na način da je ustrojeno 20 županija plus grad Zagreb, i tada je u osobi župana, odnosno u županijskoj vlasti, bila skoncentrirana vlast i lokalne samouprave i državne uprave. Došlo je do razdvajanja, župan više nije predstavnik vlasti države uprave, već samolokalne samouprave, dakle, praktično stavlja se znak jednakosti između drugih predstavnika lokalne samouprave, dakle, načelnika općina i gradonačelnika. I prema tome nema nikakvog razloga da egzistira više ta inkompatibilnost obnašanja dužnosti župana i saborskog zastupnika. Dakle, bolje je da je taj odbor za zakonodavstvo te saborski odbor izvršilo analizu sadašnjeg političkog trenutka i anomalija, određenih zakonskih rješenja i na ovoj raspravi da smo eventualno raspravili o takvoj jednoj anomaliji. Nego zahvaljujući tome što imamo određeni broj ruku, dakle, dovoljan broj ruku provodimo jedno političko nasilje i legitimnog izabranog saborskog zastupnika jednostavno ne želimo vidjeti u ovoj saborskoj klupi, odnosno onemogućavamo mu da konzumira pravo koje je stekao na izborima u studenom 2007. godine. Dakle, Klub HDSSB-a, svjestan da ništa ne može promijeniti, ali će principijelno glasovati protiv ovog, tzv. autentičnog tumačenja Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Predstavnik predlagatelja gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pa evo osjetio sam potrebu da u ime Odbora za zakonodavstvo uistinu naglasim neke stvari i sami institut vjerodostojnog tumačenja koji nije nikakva politička odluka, politički jad nego točno postupak propisan Poslovnikom Hrvatskoga sabora detaljno razrađen tko, na koji način, tko inicira taj postupak, i na koji je način iniciran ovaj postupak u smislu vjerodostojnog tumačenja konkretne odredbe zakona, isto tako ste svi imali prilike vidjeti u materijalima koji su vam dostavljeni uz ovu točku dnevnog reda. Odbor za zakonodavstvo u smislu pripreme te točke za samu sjednicu i argumentaciju uistinu se nije vodio u konkretnoj situaciji nikakvim političkim argumentima, nikakvom političkom argumentacijom i u raspravi i pripremi čak smo i izbjegavali spominjati konkretna imena, prezimena, zastupnike i isključivo smo se u smislu obrazloženjima vodili logikom prava, pravne struke, instituta vjerodostojnog tumačenja, kako je to propisano Poslovnikom Hrvatskoga sabora a naravno i onim odredbama zakona koji reguliraju ovaj institut. Ključne stvari koje su bile definirane u smislu donošenja ovakvog vjerodostojnog tumačenja, ja ću ih svesti na četiri osnovne. Prvo. Dakle, utvrdili smo da je ovaj rok zakonski rok. Što to znači? Naravno to znači da je utvrđen zakon a ne npr. određen zaključkom suda ili nekog drugog nadležnost tijela što isto tako ima svoje neke druge posljedice a to je da je rok neproduljiv i inače karakteristika svih zakonskih rokova te ih nitko ne može produljiti niti kratiti dakako samo izmjenom zakona. Treća stvar koja je isto tako vrlo bitna. Utvrdili smo da je rok objektivan a to znači da počinje teći, taj rok od 8 dana počinje teći od dana nastupa određene okolnosti ili događaja u konkretnom slučaju, to znači od dana kada je zastupnik prestao obnašati nespojivu dužnost. I četvrto ili na kraju biti najvažnije, utvrdili smo da je ovaj rok prekluzivan, dakle da istekom tog roka nastupa ne gubitak mandata, nitko samom odlukom i ne može ukinuti nekom mandat ovakvog tipa. Dakle, nastupa gubitak pravne mogućnosti odnosno subjektivnog prava za poduzimanje određene postupovne radnje kako bi bilo jasno da protekom roka nije moguće dotadašnje pravo ostvariti prisilom, već se gubi i to subjektivno pravo na podnošenje zahtjeva za naknadno ostvarenje tog prava. Po tome se prekluzija naravno kao institut razlikuje od zastare i sud odnosno drugo nadležno tijelo u drugim postupcima po tome pazi po službenoj dužnosti. U konkretnoj situaciji to znači, u skladu sa Ustavom ovim zakonom utvrđeno je pravo demokratski dakako izabranom zastupniku da u slučaju izbora na neku od nespojivih dužnosti svojom voljom, dakle aktivitetom vlastite volje započne obavljati tu dužnost i da stavi obnašanje zastupničke dužnosti u mirovanje. Ali je isto tako u skladu sa Ustavom i ovim zakonom utvrđeno pravo zastupniku da može nastaviti obnašati zastupničku dužnost, ali pod tri zakonom propisana uvjeta. Prvi od njih, da je prestao obnašati tu nespojivu dužnost. Drugi je da svoju želju izrazi podnošenjem zahtjeva da tako dakle svoju volju manifestira i da taj zahtjev podnese u roku od 8 dana od dana prestanka nespojive dužnosti. Dakle, niti mirovanja niti prestanak mirovanja obnašanja zastupničke dužnosti ne nastupa ipso facto ili samo po sebi, već mora biti pisano izražena volja zastupnika. prekluzijom dakle propuštanjem roka zastupnik čije je obnašanje zastupničke dužnosti u mirovanju gubi svoje subjektivno pravo na podnošenje zahtjeva na nastavak obnašanja zastupničke dužnosti i pravo ga se u tom smislu, mogućnost da se prisilno ostvari. To su bili pravni argumenti, dakle to je bilo ono na temelju čega se na temelju čega se rukovodio Odbor za zakonodavstvo da vjerodostojno tumačenje, onako kako je to propisano u prvom redu Poslovnikom Hrvatskoga sabora i onako kako je Odbor za zakonodavstvo iščitao te odredbe, odredbe zakona, u tom smislu je samo vjerodostojno tumačenje i sačinjen. Hvala. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prvi je gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ispravio bih netočan navod gospodina Tomljanovića koji je rekao da se nisu vodili političkim nego pravnim dok se rasprava o ovome slučaju vodila pravnim argumentima dok su govorili pravnici kao gospodin Šeks i gospodin Sesvečan u ime Mandatno-imunitetnog povjerenstva, onda se gospodin Čačić mogao vratiti u Sabor. počeli govoriti političari odnosno gospodin Čehok koji nije pravnik, nego doktor filozofije, a nakon toga na ovoj raspravi koju smo imali gospodin Hebrang koji je doktor medicine, onda se rasprava iz pravnoga išla više u filozofski i medicinski dio, a nikako da je ostala u pravnom. Jer da je bilo po pravnom, ovo bi bilo gotovo prije mjesec i nešto dana. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Dakle, isti navod koji je spomenuo gospodin Bauk osporavam i ja da je istinit. A to je da se Odbor za zakonodavstvo nije vodio političkim nego pravnim kriterijima, čak bih rekao da je djelomično gospodin Tomljanović i u pravu, ali na način da ste to učinili izražavajući političku volju u datom trenutku jer se može ovako tumačiti, a može se i onako. I činjenica je, na koncu demantiraju vas papiri i ta vladajuća volja dakle koja je izražena bila i 16.10. odlukom i prijedlogom MIP-a, Mandatno-imunitetnog povjerenstva gdje je praktički bilo, kao što je doktorica Pusić rekla, jednoglasno predloženo prema Saboru da radi se o instruktivnom roku i onda nakon toga

to ne dolazi u obzir. Da bi se spasila koalicija sa HSLS-om politička volja se transformirala u ovu volju koja je sada pred nama prisutna. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak također, gospodin zastupnik Branimir Glavaš. Izvolite. ja bih također ispravio dijelom u ovome što su kolege govorile, dakle ne radi se o nikakvom pravnom tumačenju, o pravnim načelima, već se radi o političkom načelu i političkom tumačenju. Za ništa drugo se ja osobno ne zalažem ili se osobno ne zalažemo nego da se primijeni ustavno načelo jednakosti prema svima. Sabor već jednom raspravljao o tome i donosio odluku kada se radilo o jednom drugom saborskom zastupniku koji je pripadao tada grupaciji saborske većine odlučio na jedan način, tada je potrebno odlučiti istovremeno, poštivajući upravo to ustavno načelo jednakosti, na identičan način, ali odmah u drugom koraku na istoj sjednici izvršiti korekcije zakonskih rješenja ako su uočene neke stvari i neke nejasnoće i neke nelogičnosti koje jednostavno u ovome političkom trenutku nisu primjenjive da se takve stvari više ne bi događale. A ne provoditi dalje političko nasilje brojanjem ruku, a ne uvažavajući ni jedan jedini argumenat svjesno kršeći ne samo zakon već i ustav u ovome dijelu koji jamči jednakost svih građana pred zakonom. Dakle, slučaj Bagarić mora biti pokazatelj kako se mora riješiti, smjernica kako se mora riješiti i ovaj slučaj koji danas rješavamo i o kojem raspravljamo. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** I ispravak također, gospođa Vesna Pusić. Izvolite. gospodine predsjedniče. Ispravljam netočni navod kolege Tomljanovića koji je rekao da je odbor za zakonodavstvo lege artis ustanovio što je autentično tumačenje zakona u ovom slučaju i nabrojio elemente koji dokazuju da je to učinjeno lege artis. Činjenica da Odbor za zakonodavstvo nije ustanovio to koristeći lege artis proceduru dokazuje se time da nije interpretirao članak 13. koji se odnosi na neke zastupnike u svezi s člankom 14. koji se odnosi na sve zastupnike, a imao je obvezu interpretirati to u svezi sa onim člankom koji se odnosi na sve zastupnike ako je htio zaista prodrijeti do autentičnog tumačenja. Ako je htio međutim pronaći načina da se opravda formalno jedna politička odluka, onda naravno nije trebao uzeti u obzir članak 14., ali onda se ne može tvrditi i neistinito je da se upotrijebila procedura lege artis. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje s raspravom pojedinačnom. Prvi je gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku istaknuo bih da podržavam Prijedlog odluke Odbora za zakonodavstvo o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 13. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Naime, nedvojbeno proizlazi da je članak 13. zakona lex specialis, odnosno da je navedenim člankom propisan kao iznimni slučaj prestanak mirovanja zastupničkog mandata kada prestane obnašanje nespojive dužnosti. A po pisanom zahtjevu zastupnika predsjedniku Sabora i to u roku od osam dana od prestanka nespojive dužnosti, što znači da je navedeni rok od osam dana prekluzivni rok, a ne instruktivni rok. Jer za sve druge slučajeve stavljanja mandata u mirovanje i to jednokratno tijekom trajanja zastupničkog mandata primjenjuje se i članak 14. zakona. Svakako da zakonodavac nije želio posebno izdvojiti i regulirati slučaj nastavljanja obnašanja zastupničke dužnosti po prestanku obnašanja nespojive dužnosti onda uopće ne bi regulirao članak 13. već bi se primjenjivao članak 14. zakona. Stoga podržavam prijedlog odluke Odbora za zakonodavstvo o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić, izvolite. Ispričavam se onda zastupniku. Izvolite, imate ispravak netočnog navoda gospođa. **Pusić, Vesna (HNS)** Oprostite gospodine predsjedniče. Na vrijeme sam digla pločicu, ali niste me vidjeli. Ispravljam netočni navod kolege Grbića koji je rekao da zakonodavac ne bi regulirao posebno status zastupnika koji su u nespojivoj dužnosti člankom 13. da nije htio njih izuzeti iz kategorije zastupnika općenito. To naravno nije točno jer se mora regulirati status ljudi koji su izabrani za zastupnike, a u nespojivoj su dužnosti. Apsolutno mora posebno regulirati, jer inače bi mogli obavljati i jednu i drugu dužnost. svaka vam tim argumentom branite vjerodostojno tumačenje da zakonodavac nije propisao što se događa u roku od osam dana jer je on bio tako dalekovidan, pa je onda eto nije to propisao, onda mi recite zbog čega nije bio nešto manje dalekovidan pa je u razlozima prestanka mandata nije stavio istek osmog dana nakon što se zaboravi podnijeti zahtjev za vraćanje. Dakle, ta dalekovidnost koju je pokazao očito u članku 13. nije je pokazao u članku 14. i zato to vjerodostojno tumačenje nije baš toliko vjerodostojno kako vi tvrdite. Evo, ja vas molim da mi objasnite.

kad se mandat stavlja u mirovanje i mogućnost nakon prestanka u roku osam dana aktiviranja. Članak 14. potpuno drugačije regulira. Regulira mogućnost da svatko od nas u bilo koje doba zbog bilo kojih razloga može staviti mandat u mirovanje. To može biti bolest, ne daj Bože da to bude ili bilo koji drugi razlog. Prema tome, taksativno u članku 13. je rok osam dana. Da to nije tako onda bi mogli govoriti da se ne radi o prekluzivnom roku i isključivo se radi o prekluzivnom roku i gospodine predsjedniče mi ovdje govorimo o tumačenju članka 13. stavka 1. zakona. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Nisam se mislio obzirom da nisam pravnik javiti pod ovu temu, ali sam zaključio da bi ipak bilo dobro se javiti i otprilike tri sata, prije tri sata slušajući naime vašu raspravu po prethodnoj točki kada ta točka se zvala Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke, ali u drugom dijelu tog izvješća rasprava je više-manje tekla u pravcu vjerodostojnog tumačenja Poslovnika. To ste svi primijetili. I čuo sam tada jedan zanimljivi izraz i javljam se upravo zbog toga, a taj izraz glasi vrijeđanje Poslovnika. Ja se s time ne slažem, niti smatram da je ova sada rasprava vrijeđanje zakona, a to ću na kraju i obrazložiti. Kolegice i kolege, onaj tko ima imalo obraza mora se u ovom trenutku osjećati neugodno, mora biti posramljen zbog situacije u koju smo se doveli. Ja evo gospodine Tomljanoviću ja ću obrazložiti, dozvolite mi. I vi i ja smo sjedili u ovom Saboru i u prošlom mandatu i u tome jeste problem, u tome jeste problem. Mene danas građani pitaju, a vjerujem i vas u vašim gradovima da li će se gospodin Čačić, jer čitaju naslove novina, vratiti u Hrvatski sabor. Moj je odgovor ne znam. Onda me pitaju kako je to moguće gospodine Doriću? U prošlom mandatu ste digli ruku za izvješće Mandatnog povjerenstva i gospodin taj i taj se mogao vratiti, sada isti ljudi imaju sasvim drugačiji stav. Odgovor moj je ne znam zašto je to tako. Pa me pitaju da li u jednoj pravnoj državi je to uobičajeno ponašanje. Moj odgovor, ako je Hrvatska pravna država opet odgovor glasi ne znam. Ako Hrvatska nije pravna država onda odgovor znam. I u drugim državama se događa da ponekad zakon nije potpuno jasan, pa se struka nađe i struka dogovori kako će se interpretirati zakon, kako će se donositi odluke i kasnije se desetljećima kolegice i kolege donose odluke temeljem tog i takvog zaključka, zaključka struke. Mi u nas vidimo iz mandata u mandat mijenjamo način na koji interpretiramo zakon koji nije doživio u tom članku ni jednu jedinu izmjenu i dopunu. U Hrvatskoj narodnoj stranci su neki naivno vjerovali da je slučaj Bagarić pravilo, a pokazalo se da je to dogovoreni izuzetak. U Hrvatskoj stranci su neki naivno povjerovali da je naše približavanje Europskoj uniji i približavanje nekakvim drugim političkim i pravnim standardima. Na žalost to nije tako. Mene kao saborskog zastupnika posebno smeta činjenica da oni koji su digli u prošlom mandatu i zagovarali povratak gospodina Bagarića, danas bez grižnje savjesti, podvlačim te tri riječi, tvrde da gospodin Čačić nema mogućnost da se kao i gospodin Bagarić vrati u ove klupe. Ja bih razumio, kolegice i kolege, vjerujte, ja bih razumio da je učinjena pogreška i da nam se barem netko od onih koji su jučer, tvrdim jedno, danas drugo ispričali pa da kaže, bio je to previd, nismo napravili dobro, pogriješili smo. Idemo, zašto ne bi i pogriješili? Zašto nemamo mi pravo na pogrešku? Ali, kolegice i kolege, tada smo imali pravo i danas imamo pravo. To ne može biti. Dakle, zaključiti ću, kolegice i kolege, nije rasprava pod prethodnom točkom bila vrijeđanje Poslovnika, nije kolegice i kolege, rasprava po ovoj točki vrijeđanje zakona. Rasprava po ovoj točki i po prethodnoj točci su vrijeđanje onih koji su nas izabrali da ih zastupamo u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. (HDZ)** Obavještavam da je u 16,35 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta za raspravu. Na redu je gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, nesumnjivo je da se ovdje radi o političkom, a ne pravnom vjerodostojnom tumačenju. U tom smislu, za mene je ovo vjerodostojno tumačenje prihvatljivo isključivo kao tumačenje političke volje, a nikako kao vjerodostojno tumačenje zakona i zato ću glasati protiv njega. Rekao sam već, dakle očito je kad je ova priča iz pravne došla u političku fazu, kad su se umiješale filozofija, medicina i ostale znanosti, da je očito da će povratak gospodina Čačića u Sabor ovisiti o horoskopu koji bude taj dan imala vladajuća većina ili ukoliko bude uključen mobitel kako ih premijer nazove, tako će odlučiti. I prema tome, ne moramo se čuditi. Jer, da budemo iskreni, gospodin Čačić je sam kriv zbog ovoga što mu se dešava. To nas nitko, to mora biti jasno jer je dopustio da propuštanjem ovoga roka njegova sudbina, odnosno sudbina njegovog mandata dođe u ruke vladajuće većine, kao da ne zna na koji način će ta vladajuća većina odlučiti. Dakle, zakon je definirao kad prestaje mandat i očito je da se u ovom slučaju nema uvjeta za prestanak mandata gospodina Čačića. A s druge strane, na saborskim stranicama piše da mu je mandat u mirovanju. Dakle, njemu je mandat u mirovanju, a nije prestao. On ga ne može aktivirati, a nije mu prestao. Prema tome, sada ovim vjerodostojnim tumačenjem, mi smo uveli jednu novu kategoriju. Dakle, mandat u dubokom smrzavanju. Evo, tako se može nazvati ova sadašnja situacija i ako je to vjerodostojno tumačenje zakona, dakle ako je to zakonodavac htio tako propisati, svaka vam čast, vaša imaginacija je puno veća nego što sam se ja usudio zamisliti. Dakle, imamo neke izuzetke. Jedan je onaj Bagarićev poučak, dakle kako se gospodin Bagarić vratio zadnji put u Sabor. I da je to, dakle toliko bilo vjerodostojno, ja ne vjerujem da nitko od tadašnjih 66 zastupnika HDZ-a ne bi propustio da primijeti da se tu dogodilo kršenje zakona. Ako je to vjerodostojno tumačenje tako vjerodostojno. Ako je to tumačenje zakona tako vjerodostojno, ne bi se dogodilo ni Mandatno-imunitetnom povjerenstvu, ni gospodinu Šeksu da javno govore drugačije. Prema tome nije, to je vjerodostojno tumačenje političke volje, a ne vjerodostojno tumačenje zakona. Ono je bilo vjerodostojno po meni i dopušteno je da se u tome ne moramo složiti, kad je Mandatno-imunitetno povjerenstvo čiji sam potpredsjednik, taj stav prezentiralo ovdje i gospodin Sesvečan ga je pročitao. Mi imamo nekoliko tu zaobilaženja odredbi ovoga zakona. Na početku, na konstituiranju Sabora, dakle 11. siječnja 2008. mi smo stavili mandat u mirovanje gospodinu Branku Bačiću, Damiru Bajsu, Milanu Bandiću, ukupno 24 zastupnika, dakle to je na stranicama Sabora se može to naći temeljem, dakle stavka 3. članku 9. rečenog zakona. A u isto vrijeme smo još stavili mandat u mirovanje gospođi Đurđi Adlešič, Linu Červaru, Sunčani Glavak, Gordanu Jandrokoviću i Darku Milinoviću. Oni nisu kao dužnosnici stavili mandat u mirovanje, nego svojom slobodnom voljom, što znači da gospodin Jandroković, ukoliko ga premijer odluči smijeniti, kao što iz nekih razloga, ne znam sada koji su tamo kriteriji, ili gospodina Milinovića ukoliko ova reforma ne bude dobra, oni ne moraju nakon 8 dana zahtijevati da ih se vrati Sabor. Iako su de facto u istoj situaciji kao i ovi drugi. Prema tome, potpuno je nelogično da se jedna naoko restriktivna i rigidna odredba odnosi na one koje je narod izabrao na neke funkcije koje su nespojive, a ovako lepršava odredba da mogu kad hoće nakon 6 mjeseci aktivirati mandat na one koje narod nije izabrao na te funkcije. Tu je ta skupina zastupnika u potpunosti, neću reći diskriminirana, ali je vrlo nelogična i ne primjenjuje se korektno. I zbog toga, kolegice i kolege, glasati ću protiv ovakvog vjerodostojnog tumačenja jer ga shvaćam kao vjerodostojno tumačenje političke volje, ne znam je li cijele vladajuće koalicije ili dijela, ne bih sad htio da se i na tome posvađate kao oko golfa ili oko poljoprivrednog zemljišta, ali u svakom slučaju, prihvaćam ga samo kao politički čin i ne mogu glasati za njega. Zahvaljujem. Hvala. Imamo ispravak, gospođa Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravljam ponovo netočan navod da se radi o političkom tumačenju i političkoj ocjenu. Ne zaboravimo svi zajedno da je autentično tumačenje zatražio gospodin zastupnik Milorad Pupovac i Odbor za zakonodavstvo je dužan nakon što pribavi mišljenje Vlade i mišljenje matičnog saborskoga odbora je dužan zauzeti stav i dati, ocijeniti neosnovanim ili dati autentično tumačenje, dakle potpuno u pravnim u pravnim sferama. O ovom svemu drugome možemo razgovarati i još jedanputa, da ne bi bilo tko kome prijeći povratak u Sabor, ponovimo tko je to priječio gospodina zastupnika da u roku od 8 dana iskoristi svoje pravo i podnese zahtjev za nastavak zastupničke dužnosti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Red je gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ja podržavam ovaj stav Odbora za zakonodavstvo i kao zastupnik koji sam prvi put u Saboru u ovom mandatu, a ujedno sam sudjelovao i u mandatnom i u zakonodavnom, želim istaknuti da gledajući pravno, za mene od početka nije bilo ništa sporno. Naime, upravo postoje rokovi. Rokovi koji su prekluzivni dovode do gubitka prava na nešto. Ovaj puta na podnošenje zahtjeva i slažem se s onim dijelom koji govori ne na mandat, nego na podnošenje zahtjeva. A čemu služi rok? Rok služi radi zaštite nekog drugog. I otpočetka zastupam tu tezu da zamjenik zastupnika nije manje vrijedan zastupnik. Zamjenik zastupnika je osoba koja je po zakonu ušla u Sabor i koju se po meni mora nešto pitati. U roku od 8 dana se ju ne mora ništa pitati. Međutim, istekom roka od 8 dana se mora zamjenika zastupnika pitati. On svoju volju može izražavati na više načina. Može reći da ponosi ostavku, može reći da ostaje, može reći, na bilo koji ili …/Govornik se ne razumije./… radnjom učiniti izraz svoje volje u ovakvoj situaciji. Naime, zbog čega to ističem? Po meni je osnovna razlika između ovog slučaja i slučaja Bagarić o tome što je nesporno da je u slučaju Bagarić u ovom drugom dijelu zamjenik zastupnika dobrovoljno napustio funkciju. I tu je ta suglasnost volje i jedine osobe koja je stekla određeno pravo istekom roka od 8 dana i jedine osobe koja se toga prava može odreći. Čuli smo da je nesporno bilo da je to jedina osoba koja može preko suda ostvariti odštetni zahtjev. I ako gledamo s te strane onda bi mogli reći da je to razlika. Međutim, prekluzivni rokovi za mene su isto ono što je i imunitet. Imunitet je institut koji je uvedeni ne radi toga da ga zastupnici imaju kao privilegiju nego radi toga da se spriječi zloupotreba nekoga prema zastupniku u smislu da se ga spriječi u političkom odlučivanju. i ovaj rok je rok koji sprječava prvobitnog zamjenika da zamjenika zastupnika svaki dan ucjenjuje na koji način će glasati jer će se on vratiti i zbog toga je uveden rok. Ako gledate rokove dalje, imate u sljedećem članku isto rok, taj rok vam govori o tome da u slučaju ako idete u mirovanje na osnovu vlastitog zahtjeva, dakle, ne zbog nespojive funkcije u tom slučaju imate rok od 6 mjeseci kao minimalni rok u kojemu ovaj orginalni zastupnik mora trpjeti zamjenika na svojoj funkciji zastupnika. I na kraju kada govorimo već o praćenju na lokalnim razinama u različitim tumačenjima. Ja dolazim iz Međimurske županije i mi smo imali svježi primjer, a svježi primjer je bio samo godinu dana ranije kada je zamjenica župana podnijela ostavku na osnovu identičnih odredaba u drugom zakonu, podnijela ostavku a s obzirom da tamo većinu čini HNS-a, dakle, stranka Radimira Čačića nesporno je bilo, njihovom većinom doneseno da nema pravo vraćanja jer je rok prekulzivan. Hvala lijepa. **Bebić, Luka Hvala. Imamo dva ispravka, jednu repliku. Prvo, ispravak gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče, ispravio bih netočan navod koji se tiče roka ucjenjivanja zamjenika i tako dalje. Dakle, prema važećem zakonu kada zastupnik stavi mandat svojom voljom u mirovanje nakon isteka 6 mjeseci on se može kada god hoće vratiti u Sabor. Prema tome, sa istim ovim rokom 8 dana i vrlo je nelogično to što govorite da se sada zamjenik na neki način može ucjenjivati. Nakon isteka 6 mjeseci, svaki dan, svaki sat, svaku sekundu se može vratiti po ovakvomu zakonu. Prema tome nije točno to što ste rekli za ovaj slučaj. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Također ispravak gospođa Vesna Pusić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, skoro da ne bi, ali ne mogu odoljeti. Prvo, imunitet zastupnika da ispravim, predgovornika, nije uveden zato da bi zastupnici mogli slobodno politički odlučivati nego je uveden eksplicitno zbog slobode govora. To je samo za vašu informaciju. A što se tiče drugog netočnog navoda ne može se izjednačavati, zato i postoji posebni Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a posebni zakon o izboru itd., za lokalnu i regionalnu samoupravu. Ali ova vrsta argumentacije samo pokazuje u kojoj mjeri su političke strasti se ovdje uskovitlale.

Zakoni su za one druge. Zakoni su za građane, zakoni su za one koji nisu na vlasti, ali zakoni nisu za nas. To je tumačenje zakonitosti ala HDZ. Samo o proceduri dakle, ako malo pogledamo u materijale koji su, koje smo svi dobili za ovu točku dnevnog reda dakle, govore o tome da sama procedura da bi ova točka došla na dnevni red morala je biti ispoštivana na vlastito o rokovima kada je o rokovima riječ. Naime, odredba članak 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora govori o tome kako se trebaju poštivati rokovi da bi mogla biti i donesena i ovakva ili onakva odluka, odnosno da bi mi mogli meritorno odlučiti o ovoj stvari. Međutim, vidite, ne trebamo se vraćati u daleku prošlost kada za Bagarića nije vrijedilo to, nego ne vrijedi ni ono što je evo, i jučer se dogodilo. Naime, matično radno tijelo i Vlada, tako kaže ova odredba, stavak 3. dužni su u roku od 15 dana dostaviti mišljenje Odboru za zakonodavstvo. Odbor za Ustav bio je matično radno tijelo. Poslovnik ide čak i dalje od samog zakona, zakon ne kaže ništa ako se taj rok kojeg sada HDZ većina tumači kao strogo prekulzivni rok. Poslovnik kaže što se događa kada Vlada i matično radno tijelo ne odgovore u roku. Kaže da su dali pozitivno mišljenje. Unatoč tomu Odbor za Ustav, iako je evidentno pogledajte u materijalima koji priležu ovoj točci dnevnog reda, nije ispoštivao taj strogoprekluzivni, ako je išta prekluzivno, onda je to prekluzivno jer ova odredba govori o tome što se onda događa,

Odgovor na repliku gospodin Vladimir Ivković i molim vas da se držimo vremena. Da, u slučaju Bagarić nije bilo vjerodostojnog tumačenja, to zaboravljate, a sada dajemo vjerodostojno tumačenje. Dakle, to su dva u potpunosti različita postupaka i u ovom postupku u slučaju, u članku 172. propisano je što se u tom slučaju događa, ako nema tumačenja. Smatra se kao da je dano. A što se tiče instituta imuniteta i za odlučivanja, a ne samo za pravo govora je uveden institut imuniteta.

Mislim da smo s ovom diskusijom zašli u jedno vrlo osjetljivo i prefinjeno i suptilno područje politike i da dolazimo u opasnost da ne poljuljamo vjerodostojnost vrhovnog zakonodavnog tijela u Hrvatskoj, hrvatskog Parlamenta, Hrvatskog sabora. Naime, mislim da je najlošije što se po političko zdravlje neke nacije, neke zajednice nekog društva može desiti je upravo to kada vrhovno zakonodavno tijelo, dakle tijelo koje donosi zakone i koje bi trebalo na određeni način paziti da se ti zakoni i provede u stvarnost, a da to vrhovno tijelo počinje samo unositi pravnu nesigurnost u društvu. A čini mi se da Hrvatski sabor upravo to sada radi. Ovdje se čulo dosta argumenata ovakovih i onakovih. Kolegica Lovrin je rekla, kad je govorila u ime HDZ-a da ovo nije osobna stvar, nego se govori o principijelnim i načelnim stvarima itd. Ali kako nazvati stvar kada isti zakon se na različite načine primjenjuje na dvije različite osobe. Dakle, imate dvije osobe, dva imena, dvije sudbine, dvije političke pozadine i jedan zakon i onda u jednom trenutku taj zakon doživljava bifurkaciju, dijeli se u dva pravca, za jednu osobu važi na jedan način, za drugu osobu važi na drugi način. Dakle, ovdje ne možemo zaobići tu dimenziju jer mi dolazimo do pitanja vjerodostojnosti samog ovog Sabora. Ja sam pažljivo, ja nisam pravnik, ali dugo sam u politici i pažljivo sam slušao što su zadnjih mjeseci najeminentnija pravna imena među zastupnicima HDZ-a govorili na ovu temu. Prvo je bilo da nikako ne može kolega Čačić doći u Sabor na ovaj način, pa je bilo da može od istih ljudi. Pa je sada opet da ne može. Izvinite mene, pa i svakog građanina to dovodi u nedoumicu dokle može postojati rastezljivost zakona, dokle postoji ta žvakalica zakona, dokle se ona može rastezati a da ne pukne i da nas sve ne izlijepi po licu. Čini mi se dakle da zaista ulazimo, a da možda toga nismo ni svjesni u jedno veoma osjetljivo područje, jer meni nije jednostavno razumjeti na drugi način osim puke političke volje, puke političke odluke da ista ista osoba, isti pravnik, ista stranka, isti Sabor može prije mjesec dana govoriti jedno, a sad govoriti drugo. Moje jedino racionalno objašnjenje uzimajući u obzir sve ono što se dešava na terenu, pa i ovo čudo u Đakovu da sa nepostojeće liste nepostojeće stranke usisate de facto nepostojećeg vijećnika ili čovjeka koji postaje postojeći vjećnik sa nepostojeće liste. Pa to su abrakadabra metode. Ljudi moji David Coperfield je malo dite prema nama, unosimo, unosimo zaista jednu nesigurnost među ljude, među građane koji će s pravom kazati pa čekajte, pa mi zaista živimo u društvu u kojem je sve moguće, ali ne na dobar način, nego na onaj loš način. Mi smo slušali razne pravne vragolije u našem društvu, pa da i novac nije imovina i šta ja znam koja druga čuda su oni, to je više duhovna stvar, ali ovo se sad dešava ovdje među nama u Hrvatskom saboru. ja mogu kazati da neću nikada pristati na to da zakon ili interpretacija zakona, primjena zakona bolje rečeno ovisi samo o jednoj stvari o onome tko ga trenutno interpretira jer ima moć da ima više ruku u zakonodavnom tijelu i koga taj zakon tangira, na koga se taj zakon odnosi. Ako ne uspijemo doći do neutralnosti te vrste, da bar pokušamo, da nam je bar u intenciji da zakon primijenimo na sve ljude jednako, ali da se radi o potencijalnom saborskom zastupniku, odnosno izabranom zastupniku koji ne može ostvariti svoje pravo sada na ovaj način, dok god to ne bude u intenciji, nego u intenciji bude da primijenimo golu političku volju šta sutra može biti neka druga politička volja. Može, može. A ta politička volja kod nas se mijenja ljudi moji kupovinama, trgovinama na najnemogućije, najgore, najgnjusnije i najodvratnije načine. Zbog toga je politika i spala na te grane. Zbog toga nas ljudi ne poštivaju, sve skupa. Zbog toga kažu svi političari su takvi i takvi, da te riječi ne izgovorim ovdje. Zbog toga smo na hijerarhijskoj ljestvici vrijednosnoj među mladima na zadnjem mjestu. Lopovi su iznad nas, oni pravi lopovi kao što to ne kriju. Dakle, draga gospodo zbog toga ću glasati protiv ovog vjerodostojnog tumačenja braneći vjerodostojnost ovog Sabora. Hvala. Imamo nekoliko replika i ispravaka. Prvo replika, gospođa Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine zastupniče Jurjević, točno je da sam rekla da nije osobno i nije osobno, jer ovdje danas raspravljamo o autentičnom ili vjerodostojnom tumačenju članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, bez obzira na koga se to odnosilo. nametnula se u diskusiji ta osobna komponenta, pa ja sad ponovo pitam tko to priječi dotičnom zastupniku ili je priječio da aktivira svoj mandat u onom roku koji mu je zakon kojeg je donio ovaj Visoki dom ostavio i u kojima ga je mogao aktivirati. Je li bio bolestan? Je li bila viša sila? Je li mu to netko zapriječio? Dakle nije i znamo iz nepoznatih razloga nakon toga želi pod uvjetima koji nisu zakonski. Ali, kada se pozivamo na slučaj Bagarić u prethodnom mandatu u slučaju Bagarić nije bilo zatraženo atutentično tumačenje, da li je zastupnik dao ostavku ja ne znam, nisam bila u tome mandatu, ne znam to, ali znam da nije bilo zatraženo autentično tumačenje. Dakle, ovdje sada imamo slučaj da je mandatno-imunitetno povjerenstvo zauzelo stav kakav je zauzelo i u prethodnom slučaju, iskazana je dvojba u pogledu primjene ove odredbe nekih zastupnika, zastupnik ovoga Hrvatskoga sabora je zatražio autentično tumačenje i Odbor za zakonodavstvo je tijelo Hrvatskoga sabora koje je dužno o tome po zahtjevu zastupnika odlučivati i taj odbor je i odlučio i predložio ovom Domu tumačenje. Što se tiče precedenta ja zaista ne mislim, jer u Hrvatskoj još nije precedentno pravo na snazi postoji doduše pravna praksa, postoji i, … …/Upadica: Završite./… … stajalište Vrhovnog suda, ali u slučaju pravne praznine ili nedvojbene norme. Jednom donijeta loša odluka ne mora biti

vaša percepcija dakle da se ovdje ne radi o osobnoj stvari nego o autentičnom vjerodostojnom tumačenju članka zakona. A vidite moj doživljaj da se radi baš o osobnoj stvari. Tu se jako razlikujemo, to su dva različita osjećaja što bi se reklo. A vidite vi tvrdite da se ovo ne može, ajmo to nazvati u navodnike "sintagmom" slučaj Čačić usporediti sa slučajem Bagarić jer se nije tražilo kod slučaja Bagarić autentično tumačenje. A ljudi moji, znači da je moguće kršiti zakon u slučaju koliko se ne traži autentično tumačenje. Dakle, možete provaliti u samoposlugu i neće biti kazne dok ne tražite autentično tumačenje provale. Izvinite, ovaj Sabor nije smio dozvoliti ako je to bilo protuzakonito bez ikakvoga autentičnoga tumačenja da se to desi. A mi smo tvornica zakona, mi smo vrhovno zakonodavno tijelo, pa mi smo, mi predstavljamo suverenitet ovoga naroda. Ne postoji ništa iznad nas, to je drugo što …/Govornik se ne razumije./… ne bi trebalo postojati, osim što nas se u praksi svrstava jako nisko i to velikim dijelom zahvaljujući nama. Replika, gospođa Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. drugačije vrijedi, drugačije se primjenjuje ovisno o tome na koga se primjenjuje. Ali to nije ništa novo, pa mi to znamo, pa to znaju i građani i zbog toga su i prestrašeni i zato ih treba ohrabriti da tomu treba stati na kraj. Zakoni se ne odnose na one koji su pripadnici HDZ-a i imaju svoj kupon, iskaznica služi kao kupon i iskupljenje od svih grijeha koji su učinjeni i koji će se učiniti. Dok s druge strane običnom građaninu ili opoziciji koja se drzne još i u tom vremenu kada je pokrenut ovaj postupak za vjerodostojno tumačenje i govoriti nešto protivno Vladi nema što očekivati nego da je ovakvo, ovakva sudbina snađe jer tu se itekako vodi računa o svakom zarezu, o svakoj točci, o svakom pravilniku, pa makar se on prije nekog vremena drugačije tumačio. Ponavljam, ova procedura prije mjesec i pol dana, prije dva mjeseca kada je pokrenut ovaj postupak, prije nego što će Odbor za zakonodavstvo dobiti vjerodostojno tumačenje, Odbor za Ustav nije postupio sukladno rokovima, prekluzivnim prekluzivnim rokovima, nije smio odlučivati jer odredba članka 172. Poslovnika kaže da Odbor za Ustav, kao matično radno tijelo pa i Vlada da su dužni u roku od 15 dana dostaviti mišljenje Odboru za zakonodavstvo. ako matično radno tijelo, u ovom slučaju ponavljam, Odbor za Ustav ne da mišljenje o propisanom roku smatrati će se da su suglasni sa prijedlogom za davanje vjerodostojnog tumačenja. Dakle, za Odbor za Ustav ne vrijedi za cijeli kolektiv a za jednog oporbenjaka vrijedi, vrijedi taj strogi prekluzivni rok, za koji je upitno je li takve naravi ili nije. A ova odredba je u našeg Poslovnika prekluzivna jer govori o posljedicama što će se dogoditi. Pa onda bar ste morali tu proceduru zakonito provesti. **Bebić, Luka (HDZ)** Toplo zahvaljujem. Odgovor, gospodin Marin Jurjević. Izvolite. Mogu samo ponoviti da najgore što se može desiti nekom društvu da se zakoni prilagođavaju trenutnim pragmatičnim potrebama nekoga tko ima moć da ih primjeni na način kako to želi a ne kao što govori duh zakona. Ja to govorim stoga što je ovaj Sabor, doduše u prošlom sazivu, ali Sabor, mi smo u kontinuitetu dobar dio nas, donio različitu odluku kada se radilo o istom problemu. I to sve nas dovodi u situaciju da se zapitamo kakvu poruku šaljemo građanima Hrvatske, mi ovdje u odnosu na primjenu zakona, njegovu jednakopravnost i vjerodostojnost nas samih u politici. Čini mi se da nažalost ovo jest isprepleteno veoma, veoma rekao bih, nepravnim, ne političkim i nekim drugim razlozima. Evo toliko. Gospodine Jurjeviću ja vam se čudim kada ste rekli da ne znate kojim se kriterijima govorilo jedno, drugi dan drugo, pa ćemo se pokušati malo podsjetiti o čemu se radi. Dakle, nakon isteka onog roka od 7 dana netko je slavodobitno izvukao tu činjenicu da je prošao taj rok od 8 dana, pardon, i onda je naravno gospodin potpredsjednik Šeks dosta uvjerljivo protumačio da se gospodin Čačić ne može vratiti u Sabor toliko da sam skoro i ja povjerovao u to. Međutim, nakon toga se ispostavilo da se zakon nije primijenio u slučaju gospodina Bagarića na takav način i da bi se smanjila ta šteta i nelogičnost, onda je HDZ promijenio mišljenje i rekao je da se ipak može vratiti u Sabor, jer se ipak zakon treba tumačiti tako da nije baš dobro definirano, pa se zakon može tumačiti tako da odgovara zastupniku. I to je bilo nekakvo primjere do sjednice mandatno-imunitetnog povjerenstva kada se to izglasalo, e međutim, onda su koalicijski partneri, odnosno gospodin Čehok rekao da ipak, da se ipak ne bi trebao vratiti. Sada je trebalo pronaći način kako da se ipak to ne vrati. Jer bi vi radije izgubili vlast zato šta vas napusti koalicijski partner zbog toga ili s druge strane se malo ovako svađali, prepucavali oko gospodina Čačića. Prema tome, nisu tu bitni zakoni nego eto bitno je kako kome horoskop taj dan bude naklonjen, možda gospodin Čehok sutra dođe pa ipak promijeni mišljenje, pa budemo još jedanput morali o tome raspravljati. Prema tome, ovo je političko vjerodostojno tumačenje ovoga u trenutku, a šta će biti od zakonitosti, a vidjeti ćemo kako bude odgovaralo vladajućoj većini, pa neće biti prvi put, ne čudimo se. I dopustite još samo jednu rečenicu. Mi smo u ovome mandatu tri mjeseca imali zastupnika gospodina Hlaču koji također to nije mogao biti po zakonu i to vjerodostojno je bilo u kakvom drugom tumačenju pa je opet bio, i opet za njega vrijedi jedan zakon a za druge vrijedi drugi. Zahvaljujem.

Najgore će biti kad se prestanemo čuditi i kad postanemo indiferentni prema tome što se ovdje zbiva a na dobrom smo putu da nam se to pada i da mi padnemo u jednu vrstu apatije pa neka teku vode, ili nek miruju vode, nek više i ne teku pa dok ne isuši ta močvara. To je ono loše. Ovo što je kolega Bauk sada nabrojio različite interpretacije kao prvo ni Kurosawa se tu ne bi snašao, to je onaj šta je snimio Rašomon. nekoliko različitih interpretacija od strane vladajuće stranke u par mjeseci bilo oko ovog slučaja. Dijametralno suprotnim, opozitnim. Najgore je od svega šta ja znam, bilo je bar tri interpretacije, da je svaka od njih mogla proći da bi prošla da ste vi to gospodo iz HDZ-a htjeli. Ali ste vi iz ovih i onih razloga mijenjali odluke, čas ovako, čas onako ali to je ono nema zakona ima samo vas većine ili sutra neke druge većine koja će se tako ponašati. Dakle, to je ono što ubija ljude u pojam, ljudi moji ja ne znam jeste li vi svjesni toga. Dakle, jedanput ste rekli jedno i to …/Govornik se ne razumije./… diglo bi se ruke uredno. Da vidim toga ovdje hrabroga koji ne bi digao ruke sa ove strane. Da je bila drugačija odluka vaša opet bi se digle ruke. Zato me nemojte uvjeravati u neku principijelnost, neosobnost itd. Pa dajte, objesite to mačku O principijelnosti se da govoriti na drugim sektorima. Dobro. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. Kolega Jurjeviću, digao sam pločicu sa ispravkom netočnog navoda kada ste rekli ovom raspravom zašli smo u suptivno područje politike. Vidio sam kasnije da je to lapsus jer ste to korigirali. Ovakvom vašom ocjenom vi biste nama dali prolaznu ocjenu pa može i potencijalno visoku ocjenu. Kasnije ste govorili i koristili druge izraze koji su po meni točni i zašli smo u zakonski upitno područje politike, nedopustivo područje, vulgarno područje, lopovsko područje. To su izrazi koji su puno primjereniji. Ispravak također gospodin Furio Radin. Izvolite. Ne. Odustaje. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Naravno, u ovo kasno doba poslijepodneva ovdje raspravljamo o vjerodostojnosti. Siguran sam da ja barem osobno kada sam bio u dilemu da li sam u nečemu u pravu u osobnom životu ili ne onda sam išao po mišljenje kod odvjetnika pa mi je taj rekao da jesam u pravu, pa kako sam ja uvijek nepovjerljiv onda sam otišao kod drugoga pa mi je rekao da nisam u pravu. A onda sam išao kod trećega pa je rekao da jesam u pravu. I onda sam platio. Nažalost, potrefio I onda sam platio. Nažalost, potrefio sam onoga koji mi je rekao da nisam u pravu i nisam bio u pravu. I u ovom slučaju smo također dobili vjerodostojno tumačenje ali plaćeno vjerodostojno tumačenje zbog političke većine koja je tako odlučila jedanput da kolega izabrani saborski zastupnik može biti saborski zastupnik, ali eto što kaže moj kolega Arsen Bauk u jednom trenutku se to političko vjerodostojno mišljenje promijenilo i onda je ta vjerodostojnost ovakva kakvu danas ovdje imamo i o čemu sada raspravljamo. Zakon o kojemu treba vjerodostojno tumačenje nije dobar zakon, pa bi bilo poštenije i korektnije da smo takav zakon promijenili ovdje u ovom Saboru ne prvi puta po hitnom postupku jer ja i dalje tvrdim da je pravo izabranog saborskog zastupnika da sjedi u ovim klupama. Naravno, možemo tumačiti i ovako i onako. On bi sjedio u ovim klupama, ali šta je propustio. Rok. Sad osim kao što kaže kolega Arsen Bauk u ovom Saboru smo počeli upotrebljavati puno termina pa smo došli do termina da netko može biti duboko smrznut. Osim smrznutog mandata može biti i duboko smrznuto a u ovom slučaju je utvrđeno da se radi o roku, znači uvađamo novi termin rok koji je utvrđen zakonom koji je objektivan i neproduljiv, Znači, sad imamo i rok osim duboko smrznutog i rok trajanja pa smo na neki način došli. …/Upadica se ne čuje./… Je, tako jer da je kolega izabrani saborski zastupnik da mu nije istekao rok on bi sjedio u klupama. Rok trajanja. Pa vidite, kao što kaže moj kolega saborski zastupnik Marin Jurjević mi smo sami sebe počeli obezvrjeđivati jer kao što znamo ako kupite maslac i on na svom omotu ima rok. To je jedan običan maslac koji je objektivan, neproduljiv i utvrđen zakonom, ali ako taj maslac namažete par dana iza isteka trajanja neće vas boliti želudac, još uvijek je dobar maslac i možete ga pojesti. Ali očito da ne možemo konzumirati pravo saborskog zastupnika da i nakon tog isteka roka ako je to tako bude u saborskim klupama. Dakle, maslac je u prednosti pred izabranim saborskim zastupnikom. Mislim da to sve govori a da politička volja može biti ovakva i onakva evo to je jasno pokazano i na ovom slučaju. Mislim da je pravo saborskog zastupnika, izabranog saborskog zastupnika da sjedi u ovim klupama. A ako to, ako je loš zakon mijenjamo zakon a ne saborskog zastupnika. Hvala. Imamo dvije replike. Prvo gospođa Vesna Pusić, drugo gospođa Ana Lovrin. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče. Kolega Denona vi ste rekli da vi mislite, dakle vaše je mišljenje da rok nije prekluzivan nego da je instruktivan. U tome se možete razlikovati ili ne razlikovati ali dozvolite da sa jednog višeg mjesta i višeg autoriteta nego što je svatko od nas ponaosob vas upozorim na jedan stav. I sada citiram: "U raspravi koja je uslijedila naglašeno je većinsko mišljenje članova Povjerenstva (mandatno-imunitetnog) kako kako propisani rok od osam dana nije prekluzivan već instruktivan s obzirom da zakon nije propisao posljedice za neaktiviranje mandata u određenom roku. Isto tako, člankom 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisana su četiri slučaja u kojima zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, dakle ne navodi se propuštanje roka od osam dana kao razlog za prestanak mandata prije isteka vremena na koje je zastupnik izabran. Ovaj stav, preskačem jedan dio, citiram ponovo. Slijedom navedenog povjerenstvo je utvrdilo da taj i taj zastupnik ima pravo na aktiviranje zastupničkog mandata temeljem pisanog zahtjeva od tog i tog datuma te mu mirovanje zastupničkog mandata prestaje osmog dana od podnošenja pisanog zahtjeva predsjedniku Hrvatskoga sabora u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Sada vama se može činiti da se ovdje radi o zastupniku Bagariću ili nekom drugom zastupniku. Ne, ovdje se radi o zastupniku Čačiću, radi se o odluci Mandatno-imunitetnog povjerenstva koju smo svi dobili na klupe i radi se o odluci Mandatno-imunitetnog povjerenstva koja nije imala nijedan glas protiv. Niti jedan. Imala je samo jedan suzdržan, a niti jedan protiv. Prema tome, vidite da i čak tijela koja su jača od svakog od nas kao individualnih zastupnika imaju decidirani stav i to bez glasa protiv. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Luka Denona. Izvolite. Ja sam govorio o rokovima, uvažena kolegice. Mislim da je to bit ovoga o čemu danas raspravljamo. Jer gledajte, zakon je čudna biljka koliko sam ja shvatio i zakonitost je nešto što, ne znam koliko smo mi autentični ovdje u Saboru da to potvrđujemo ovakvim načinom razmišljanja i donošenjem odluka. Jer ako se sjećate u Zakonu o proračunu ima neki rok, 15. neki pa tko se toga roka drži? Jel to isto protuzakonito što radimo ili nije? Znači, zakon može biti ovakav i onakav, očito onako kako odgovara političkoj većini u Hrvatskom saboru u datom i određenom trenutku. Hvala. Gospođa Ana Lovrin, također replika. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Svašta smo tu čuli i evo o tome da imamo plaćena vjerodostojna tumačenja. Dakle, osobno to držim uvredljivim načinom govora. Odbor za zakonodavstvo sastavljen je od časnih zastupnika u Hrvatskom saboru i vanjskih članova. Njihovo mišljenje, kao što smo sada slušali iz stenograma jednoga odbora, jednako tako mogu reći da su sveučilišni profesori i pravni stručnjaci svi smatrali, prilikom donošenja odluke i prijedloga autentičnog tumačenja da se radi o prekluzivnom roku. No, željela bih kolegi zastupniku reći čemu takvo gnušanje i zgražanje nad tim što je zakon odredio neki rok za koji se ovdje pita da li je prekluzivni za koji mi tvrdimo da jest prekluzivan. Čemu takvo čuđenje kad ja ispred sebe imam zakon koji je pretrpio zadnje izmjene 2003. godine, dakle za mandata koalicijske pa ako je taj dio tako za gnušanje rok što onda nije bio zakonom izmijenjen ukoliko se smatralo da njega tu ne treba. I ja se svakako slažem s vama da je izabranom zastupniku mjesto i pravo sjediti u Hrvatskom saboru, ali uvijek u skladu i po odredbama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor koji je također donio ovaj Hrvatski sabor. Dozvolite mi da dam repliku na nešto što je kolegica Lovrin upravo izrekla. Rekla je da su, što ja ne sumnjam naravno, članovi povjerenstva koji su dali ovo izvorno tumačenje ovako kako su ga dali, da su naravno časni ljudi. Ne sumnjam da su časni ljudi. Ali to otvara onda nešto što ja isto tako ne vjerujem u to da je kolegica tako razmišljala, ali zar su onda članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva koji su donijeli drugačiju odluku nečasni ljudi? O čemu mi danas ovdje raspravljamo? Pa iz toga se pokazuje koliko je to politička volja, čak osobno politička volja zbog jedne osobe. Da je bilo koja druga osoba u pitanju, siguran sam da se o ovome danas ne bi raspravljalo.

Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Mislim da je sasvim dramatično, jasno i ogoljeno u ovoj raspravi izašlo na vidjelo da se ovdje radi o političkoj odluci. Ja sam se spremila kao da se radi o interpretaciji zakona i na taj način sam nastupila i samo sam naznačila da bi eventualno moglo biti tu neke sumnje da se radi o političkoj odluci. Nakon ove rasprave stvar je potpuno jasna. Ako se radi o političkoj odluci, mogli ste nas poštedit ove rasprave i reći ljudi, mi to nećemo dati jer o tome ovisi naša koalicija na vlasti. Prema tome, što god pisalo u zakonu ovo proći neće. Ako je tako, zašto uopće raspravljamo o tome. Da se radi o političkoj volji vidi se iz rasprave jer se tu čak spominjalo od kolegice Lovrin koja je u Odboru za zakonodavstvo da zašto mi nismo mijenjali zakon. Pa ne radi se o potrebi da se mijenja zakon, radi se o tome da se zakon pročita i interpretira. Radi se o tome da u zakonu piše nedvojbeno, sasvim jasno i točno i ako se hoće razumjeti članak 13. koji govori podgrupi zastupnika mora ga se interpretirati u svezi s člankom 14. koji govori o svim zastupnicima. A svaki zastupnik izabran u Hrvatski sabor, čak i onaj sa par hiljada glasova, a kamoli netko sa 62 hiljade ili koliko je tu bilo glasova u pitanju, ima pravo jedanput svoj mandat stavit u mirovanje i jedanput ga aktivirati bez obzira na sve ostalo. Tako piše u zakonu i zato nismo mijenjali jer smo mislili da ne treba mijenjati jer da je vrlo očito što piše u zakonu. Ali, na neki način cijela ova procedura nažalost je ispala travestija. Ispala je travestija zato što se pokazalo da se tu, govoreći o zakonu i skrivajući se iza krinke zakona, radi o političkoj odluci. Ne o političkoj odluci, radi se o dvije suprotne političke odluke. Jedna, koja je donesena prije sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva 16.10.2008. koja je bila da se ne radi o prekluzivnoj odredbi i druga, koja je donesena kasnije kad se očito politička volja promijenila iz razloga održavanja koalicije gdje se tvrdi da se radi o prekluzivnom stavu. Prema tome, ako se radi o političkoj volji i preglasavanju ovu raspravu nismo morali ni imati. Ono zbog čega je ovakvo ponašanje opasno, a to rekoh i spasih dušu svoju, opasno je zbog toga što pokazuje da zakoni nisu za sve jednaki, da se na sve jednako ne primjenjuju i da ako imaš političku moć i političku većinu onda si izuzet iz jednog načina primjenjivanja zakona. A ako si u političkoj manjini onda se na tebe zakoni primjenjuju potpuno suprotno i drukčije. To je najopasnije. Zakoni u prvom redu postoje upravo zato da ih prvo zakonodavac primjenjuje sam na sebe. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Priča o aktiviranju mandata, o dubokom smrzavanju gospodina Čačića ulazi u svoj jubilarni treći, četvrti ili peti mjesec. U tom razdoblju bilo je vremena za promjenu političkog mišljenja i to vrijeme je itekako iskorišteno za promjenu političkog mišljenja. Na žalost, to nije bilo napravljeno pod pritiskom pravnih argumenata, nego pod pritiskom koalicijskih partnera i zbog toga danas glasamo o ovome, a nismo to glasali u listopadu kada je Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložila onako kako mi smatramo da je trebalo. Očito je da cijenu podrške vaših koalicijskih partnera iz HSLS-a i HSS-a plaćate na način da ćete uspjeti u zakon ugurati nešto šta se zove mandat u dubokom smrzavanju. I kao što je već poznato zakoni ne vrijede jednako za sve. Danas vrijede ovako, sutra vrijede onako. Obzirom da nas čekaju neposredni izbori pitanje kako će se protumačiti mnoge situacije sa neposredno izabranim načelnicima koji budu se morali vraćati u Sabor itd. Prema tome, glasat ćemo protiv ovakvog vjerodostojnog tumačenja jer smatramo da je to vjerodostojno tumačenje vaše političke volje, a ne vjerodostojno tumačenje Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. kršenje i ovakvo gaženje zakona neće doprinijeti dodatnom srozavanju ugleda Sabora i saborskih zastupnika u javnosti, a o tome kakav će biti vaš ugled nakon toga brinite se na izborima. Vidimo se u petom mjesecu. Hvala. Hvala. I u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Vladimir Šeks pet minuta. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja bih želio dati jedan prilog, prinos za povijest ovoga spora. Ima jedna izreka. Sa ove strane će ju znati moji kolege zastupnici i zastupnice šta je definicija prava. Vjerojatno znaju i drugi, ali vi znate osobito. Pravo da je neka volja, politička volja kaže se klase upućena u pravno ruho. To je pravo i to nije samo marksistička koncepcija prava. Ne, ne, ne. Morate malo poći od Hegela itd. i Heraklita itd. Ali kako je počela povijest ove priče sa ovim mandatom. Ja ću se vratiti na jednu kopču neki dan koja je u uskoj vezi sa ovom pričom. Neki dan me pred sabornicom zaustavi novinarka HTV-a i kaže mi: “Čujte, jedan kandidat za, koji je najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Zagreba je izgleda zakasnio sa prijavom prebivališta, pa šta je vaše mišljenje ako je zakasnio, a zakon kaže da treba 6 mjeseci prije prije raspisivanja izbora treba zakazati, treba prijaviti prebivalište. A kaže taj izgleda potencijalni kandidat za gradonačelnika izgleda da je i ovaj puta promašio rok.“ Ja sam to komentirao sa riječima ako je promašio rok i ako zakon to kaže, ako nije prijavio prebivalište kad budu raspisani izbori ako bude proteklo šest mjeseci onda mu Izborno povjerenstvo neće dopustiti sudjelovanje na izborima. Vi znate o kome je riječ. Dakle, ja sam to komentirao kao svoje osobno mišljenje od nekoliko kondicionala, ako, ako, dakle isto tako sam to komentirao prije nekoliko mjeseci kada me je ta ista ista komentatorica, novinarka upitala u ovom konkretnom slučaju, Kažu, gospodin Čačić je propustio aktivirati mandat u roku od osam dana od dana kada mu je isteklo vrijeme trajanja sa nespojivom dužnošću župana kada je razriješen. Ako je to tako, onda on se više ne može vratiti. Ali sam dodao još nešto, ali treba razmotriti, vidjeti neke druge okolnosti, neke druge mogućnosti. Na televiziji je izašlo stajalište HDZ-a jer da Čačiću nema povratka više u Sabor. Za jedno tjedan dana ta ista novinarka mene pita, a vidite mi smo doznali, iskopali smo da je bivši župan Bagarić se vratio a da je isteklo više od osam dana. Onda sam ja rekao. Ako je to tako, to trebamo provjeriti, onda trebamo vidjeti još neke mogućnosti da li postoje neki drugi pravni osnovi pod kojima se može tumačeći zakon in favorem zastupnika interpretirati i vidjeti da li postoji mogućnost povratka zastupnika, odnosno aktiviranja mandata i po nekom drugom osnovu. Nakon toga je došla opet opet jasno okljaštrena moja izjava, reko pa poreko. Konzultirao sam se i sa drugim, ne samo ja, nego i sa drugim ustavno-pravnim stručnjacima koji su isto izražavali dvojbu i mišljenje. Jedni su izražavali stajalište da se može i nakon roka, a većina njih da se ne može ako istekne rok od osam dana aktivirati mandat da se može po jednom drugom osnovu, ali taj drugi osnov bi pretpostavljao da iz Sabora izađe sa ove liste HNS-a neki ovdje koji su nazočni u ovoj sabornici koji to neće. U toj dilemi i Mandatno povjerenstvo je imalo svoje jedno stajalište. Nakon svih rasprava, razmatranja zauzelo se pravno stajalište evo sad ću to pet minuta nakon toga se zauzelo i ovo stajalište da se zatraži interpretacija ove pravne norme i ta interpretacija se nalazi pred vama. Dakle ne treba puno velikih riječi osude i svega skupa, nego se doista radi o jednim dilemama koje se moguće na najbolji način razriješiti kroz primjenu instituta autentičnoga tumačenja i glasovati u ovom Saboru. Hvala lijepo. Malo mi je prekratko, mogao bih ja duže još, ali. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Prvi je gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Ja bih ispravio navod gospodina potpredsjednika koji je rekao maltene da su ga novinarke uhvatile u zasjedi i da je zato ispalo tako nespretno. Naime, vašu izjavu sam ja pročitao na internetu na portalu Javno, ona je bila dosta dobro argumentirana. Još ste rekli nema popravka, nema ovoga, nema onoga, prema tome, nije to bilo baš tako nevino kao što ste nam tu prikazali da vas je samo u nekoliko kondicionala. A i druga izjava kad ste promijenili mišljenje isto je bila jako dobro argumentirana, toliko da je čak predsjednik Sabora na Hrvatskom radiju ponovio to vaše i da je razgovarao s vama o tome. Dakle, nije vas baš u zasjedi uhvatila. Nije to bilo baš tako kako ste vi, gospodine potpredsjedniče prikazali uvažavajući vašu velikodušnost i pedagogiju koju ste danas pokazali u vođenju sjednice. Zahvaljujem. Hvala. Imamo još jedan ispravak, gospođa Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Iz završnog izlaganja kolege Šeksa, očito je da on smatra da smo mu mi zamjerili i da mora opravdati svoje laviranje između oprečnih stavova koje je učinio pod utjecajem jedne novinarke HTV-a. To je pogrešno. Pogrešno smatrate da smo vam mi to zamjerili. Ne, to nije istina. Mi vam nismo zamjerili to laviranje, ne morate se opravdavati. Io te absolvo. Povreda Poslovnika. Izvolite potpredsjednik Šeks, povreda Poslovnika.

I zaključno u ime predlagatelja, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo zaključno i vrlo kratko u ime Odbora za zakonodavstvo želio bih istaknuti uistinu 3 stvari. Prvo je da se ne radi ni o kakvoj političkoj odluci, nego da se radi, bez obzira na vaš smijeh uvažena zastupnice Pusić, nego se radi o posebnom Poslovnikom propisanom postupku koji se naziva i čini sastavni dio našeg Poslovnika vjerodostojno tumačenje određene odredbe članka zakona. I to je po prvi puta u ovoj situaciji proveden takav postupak u odnosu na tu konkretnu odredbu zakonskog teksta i nema nikakve veze u tom smislu sa bilo kojim od slučajeva koje ste ovdje spominjali, pa niti sa slučajem Bagarić. Taj postupak je proveden sasvim u skladu sa odredbama Poslovnika i nikakvih tu propusta nije bilo niti od Odbora za zakonodavstvo, niti od matičnog radnog tijela, dakle Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I treći, što se tiče struke, a struku smo spominjali često u našim raspravama danas. Ja vam moram kazati da je struka itekako konzultirana, ne samo kroz kaže članove Odbora za zakonodavstvo ili iz redova zastupnika. Vi znate jako dobro da i u Odboru za Ustav i u Odboru za zakonodavstvo sjede ugledni pravnici, sveučilišni profesori koji su se mahom, čak je bila izražena sumnja zbog čega uopće tražiti autentično tumačenje, oko toga smo se sporili kad je odredba zakona jasna. Jasna u smislu upravo ovakvog vjerodostojnog tumačenja kako vam je u ime Odbora za zakonodavstvo i predloženo. I zaključno. Netko je tu spomenuo i upotrijebio izraz oko čega se pravi problem? Pa ja bih isto zaključno kazao, pa stvarno oko čega se tu pravi problem. Prvo je zastupnik propustio rok i sad mi svi moramo o tome raspravljati. A s druge strane, opet je problem na toj političkoj stranci jer se po drugom pravnom osnovu njegov mandat može aktivirati i to mi svi jako dobro znamo i nitko to jasno i glasno neće da kaže. Dakle, nije problem niti autentičnog tumačenja, nije problem niti zakona u ovoj situaciji, nego je problem, ili problema onda nema, da se i po drugoj pravnoj osnovi, a vi jako dobro znate koja je to osnova i na koji način se to može napraviti, da se vrlo elegantno sa liste dakle to može jednim postupkom aktivirati i mandat od tog zastupnika koji bi na taj način postao ono što se kaže zastupnik u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Hvala lijepo. Gospođa Vesna Pusić, povreda Poslovnika. 214., ovdje je predsjednik Odbora za zakonodavstvo čija je zadaća bila da naprosto obrazloži zaključno stav svog odbora, išao poučavati jednu političku stranku što bi alternativno, umjesto da koristi zakon trebala raditi. To zbilja nema veze sa temom za koju je on ovdje pozvan da raspravlja i molim da to ne čini. Pa slušali smo i o Vinkoviću koji nije imao veze sa ovom temom, pa. Dobro, mislim. U redu. Dame i gospodo, ovo smo potrošili više od dva sata, za ovu točku dnevnog reda i neka smo. Mislim da je trebalo da se sve ovo čuje, sluša, itd. Ja ću zaključiti raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti i ovoj točci dnevnog reda. Svima zahvaljujem.